Указ № 47 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 9 февруари 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по правни въпроси да докладва пред народните представители Указа на Президента и мотивите към него. Процедура – господин Попов или господин Зарков? Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата за процедура във връзка с току-що проведеното гласуване за добавяне на нови точки в дневния ред за утре. Свидетели сме на поредното скорострелно законодателство. Двата законопроекта, които току-що гласувахме да разглеждаме в залата, са внесени от народни представители едва на 19 февруари. По тях няма постъпило нито едно становище. Вчера ги обсъждахме в комисия и те са доста проблематични. Става дума за промяна на едва току-що приетия Закон за антикорупция този, за който ние предупреждавахме, че ще създаде само проблеми и за който ни се размахваше пръст, че не може предварително да казваме, че няма да проработи, и за закон, който променя Закона за обществените поръчки, въвеждащ нови изключения в начина, по който се строи оградата. Начин, който от вчера е обект на досъдебно производство от прокуратурата, както разбрахме. Не може да продължаваме с едни и същи грешки, да натискаме и настъпваме мотиката сто пъти! Подобни законопроекти имат нужда от време, имат нужда да бъдат обмислени и обсъдени. Иначе ще имаме поредното вето, поредните сезирания на Конституционния съд. Моля Ви да преосмислим това гласуване и да отпаднат тези две точки от дневния ред. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков. Има постъпили доклади от комисиите и аз имам право да ги разпределя като първа точка за петък – минали са 24 часа, имаме готовност с докладите, имаме и съответното гласуване.

Кой ще ни представи доклада? Господин Велчев, заповядайте.

Моля, режим на гласуване за допуск в залата.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерския съвет на 2 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 1 февруари 2018 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (обн., ДВ, бр. …).“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Параграф 1 – предложение от народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. Член 2 се изменя така: „Чл. 2. (1) Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните свободи. (2) Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено

и да декларирам, че парламентарната група на „БСП за България“ няма да подкрепи § 4. Когато гласувахме „за“ Законопроекта на първо четене, казахме, че има неща, които ни смущават. Това именно е едно от тези неща. С § 4 ние ще променим начина за избор на омбудсман на Република България. Считам, че това е отстъпление от вече завоювани добри парламентарни традиции и практики. Досега омбудсманът на Републиката се избираше с тайно гласуване. Предложението на мнозинството и на вносителите от Министерския съвет е изборът на омбудсман оттук нататък да става с явно гласуване. Уважаеми дами и господа, мога да дам един пример. Ако този текст бъде приет и съществуваше, примерно аз съм убеден, че госпожа Мая Манолова нямаше да бъде омбудсман, и Вие сте убедени, че нямаше да бъде омбудсман на Републиката (оживление в ПГ на ГЕРБ), а виждате, че тя е един добър омбудсман и си върши добре работата. (Смях в ПГ на ГЕРБ.) Нали си даваме сметка, че няма как кандидат на опозицията, без значение колко е добър, какви качества и колко добре е приет в обществото, да има шанс да бъде избран при правилата, които съществуват в парламента?

от тайно на явно гласуване, е отстъпление на вече завоювани принципи и практики в този парламент, ще е в ущърб на тази институция и няма да позволи кандидати, които са достойни, кандидати, които имат сериозна обществена подкрепа, да получат доверието в залата. Затова парламентарната група няма да подкрепи промяната в § 4. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Бойчев. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Други изказвания по докладваните текстове от § 2 до § 6 включително?

Питам за други изказвания и ще преминем към гласуване – § 4 ще бъде гласуван отделно, тъй като има предложение в залата от господин Бойчев, по това няма спор. Има ли други изказвания по докладните текстове?

Гласували 169 народни представители: за 169, против и въздържали се няма. Параграфи 2 и 3 са приети. Подлагам на гласуване текста на § 4, по който беше

Гласували 165 народни представители: за 105, против 30, въздържали се 30. Предложението е прието по доклад на Комисията.

По § 7 има предложение от народния представител Пенчо Милков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. В Глава втора се създава чл. 18а: Чл. 18а. (1) Омбудсманът се подпомага от администрация, назначавана съобразно принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация. (2) Условията и редът за обявяване на свободните длъжности и за назначаване на служителите се определят в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Има ли желаещи за изказване народни представители

В т. 1 думите „както и“ се заличават, а след думите „обществени услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и от частноправни субекти“. 2. Създава се нова т. 5: „5. отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти;“. 3. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Създава се т. 12: „12. наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека;“.

Има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на текста на „Заключителна разпоредба“. Гласували

Предложението е прието.

за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет,

Благодаря Ви, господин Председател. „ДОКЛАД по Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет,

На заседание, проведено на 15 февруари 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10 май 2017 г. до 31 януари 2018 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители Предложението за възлагане на одит се основава на високия обществен интерес към предоставянето и изразходването на допълнителните бюджетни средства при осигуряване на публичност и прозрачност на информацията за това. Народният представител Мария Илиева предложи в т. 1 одита да бъде конкретизиран на „одит за съответствието“. Членовете на Комисията подкрепиха предложението и Проекта за решение единодушно. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за“ 17 народни представители, без „против“ и „въздържали се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния „Проект! РЕШЕНИЕ

1. Възлага на Сметната палата на Република България да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет,

от народни представители по разглежданото предложение за Проект на решение? Не виждам заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на наименованието Подлагам на гласуване Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи и трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет,

докладвания текст. Гласували 140 народни представители: за 140, против и въздържали се няма. Предложението е прието, а с това и Решението за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи.

С доклада на второ четене ще ни запознае госпожа Ангелова, член на Комисията. Заповядайте,

първа – Общи положения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа. „Раздел I – Предмет и изключения от приложното поле“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1 и чл. 2. ПРЕДСЕДАТЕЛ Има ли изказвания по предложените текстове? Не виждам. Преминаваме към гласуването наименованието на Глава първа, наименованието на Раздел I и предложените от Комисията текстове на чл. 1 и чл. 2. Моля, гласувайте.

наименованието на Раздел II и текстовете на чл. 3 и 4 по предложение на Комисията. Моля, гласувайте.

втора – Платежни институции“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора. „Раздел I – Лицензиране на платежни институции и вписване в регистъра на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка“.

Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване на наименованието на Глава втора, наименованието на Раздел I и текстовете на членове от 5 до 9, предложени от Комисията.

създаде ал. 7: „(7) В случай че заявителят желае да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 8 в допълнение към платежните услуги, за които е подал заявление по ал. 1, заявителят трябва да отговаря на изискванията по чл. 18, ал. 2.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 10 и предлага: „1. В ал. 4, т. 6 буква „а“ да се измени така: „а) ясна организационна структура, включително планираното използване на представители и клонове, проверките, които заявителят възнамерява да извършва по отношение на тях най-малко веднъж годишно, условията за възлагане на дейности на подизпълнител и взаимодействието на заявителя с платежни системи;“ 2. Да се създаде ал. 7: „(7) В случай че заявителят желае да предоставя платежни услуги по чл. 4, допълнение към платежните услуги, за които е подал заявление по ал. 1, заявителят трябва да отговаря на изискванията по чл. 18, ал. 2.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Има ли изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 18 и предлага: „1. Алинея 3 да се измени така: „(3) В сроковете по чл. 11 БНБ разглежда заявлението по ал. 1 и взема решение за вписване или отказва вписване в публичния регистър по чл. 19.“ 2. Да се създаде ал. 9: „(9) Алинеи 1 – 8 се прилагат съответно и за платежна институция, която желае да предоставя и платежни услуги по чл. 4, т.

АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19. „Раздел II – Дейности, свързани с предоставянето на платежни услуги“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II. Благодаря Ви. Има ли изказвания по предложените текстове за текст на чл. 19 и наименованието на Раздел II?

АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 20 и предлага да се създаде ал. 4: „(4) Когато доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка извършва освен платежните услуги по чл. 4, т. 8 и друга търговска дейност, която засяга или може да засегне възможността на БНБ като надзорен орган да следи за изпълнението на изискванията на този закон, се прилага ал. 3.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21. Благодаря Ви. Имате думата за изказвания.

Не виждам желаещи за изказване народни представители. Преминаваме към гласуване на предложените от Комисията заглавие на Раздел III и текстовете на членове от 22 до 27 с отразената корекция в чл. 24 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Не виждам. Преминаваме към гласуване на наименованието на Глава трета, наименованието на Раздел I, и предложените текстове за чл. 34.

Благодаря Ви. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за текстовете на чл. 35,

Предложението е прието. и предлага следната редакция на алинея 2: „(2) Дружество за електронни пари, което възнамерява да извършва някоя от дейностите по ал. 1, уведомява писмено БНБ за това преди да започне да извършва съответната дейност, а когато възнамерява да предоставя платежни услуги, предоставя информация за съответния вид платежни услуги и за начина на извършването им, както и застраховка „Професионална отговорност“ или друга сравнима гаранция за отговорността за услугите по чл. 4, т. 7 и 8.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Нека да гласуваме това предложение. Има ли изказвания?

Благодаря Ви. Има ли изказвания? Няма заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на наименованието на Глава шеста, наименованието на Раздел I

(ЕО) № 1781/2006, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/847“, може да не се прилагат при изпълнение на наличен паричен превод на стойност до 300 лв. към платежна сметка на територията на страната, която позволява плащане единствено за доставка на стоки или услуги, ако са изпълнени следните условия: 1. доставчикът на платежни услуги на получателя е задължен субект съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари; и 2. доставчикът на платежни услуги на получателя е в състояние посредством уникален идентификатор на трансакцията, по смисъла на чл. 3, т. 11 от Регламент (ЕС) 2015/847, да проследи чрез получателя превод на средства от лице, което има споразумение с получателя за доставка на стоки или услуги.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Има ли изказвания?

67 – 69 по доклада, с предложение на Комисията за създаване на алинея 3 към чл. 69 по редакция предложена от Комисията. Гласували

Няма. Преминаваме към гласуване на наименованието на Раздел V и текстовете, предложени от Комисията за чл. 90 – 97 включително. Моля, гласувайте.

Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „Раздел VI – Операционни рискове и рискове, свързани със сигурността и установяване на идентичността“.

предложения текст за чл. 101 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на наименованието на Раздел II и предложенията по доклада на Комисията за текстовете на чл. 102 – 110 включително. Моля, гласувайте.

Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на предложеното наименование на Раздел и предложения за текстове на чл. 111 – 116 с отбелязаната необходима корекция на техническата грешка в текста на чл. 112, ал. 7, т. 3,

Има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на наименованието на Раздел IV и предложението за текстове на чл. 117 – 121 включително по доклада на Комисията. Моля, режим на гласуване

Няма заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на предложението за наименование на Глава осма, за наименование на Раздел I и за текстовете на чл. 128 – 134 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

за обслужване на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания“. 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.“

Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване на предложенията за текст на чл. 141,

Има ли изказвания? Няма изказвания. Гласуваме наименованието на Раздел IV и предложения от Комисията текст за чл. 153. Гласували

девета – Платен надзор“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета. „Раздел I – Осъществяване на платежния надзор“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. Комисията

Не виждам. Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за наименование на Глава девета, наименование на Раздел I и за текстове на членове от 154 до 163 включително по доклада на Комисията. Гласували

Предложението е прието.

Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на наименованието на Раздел II и предложенията за текстове на членове от 164 до 166 включително по доклада на Комисията. Гласували

включително. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 170 и предлага да се създаде ал. 3: „(3) В случай че БНБ установи нарушения в дейността на доставчик на услуги предоставяне на информация за сметка, тя може да приложи мерките по ал. 1, т.1 – 3 или да заличи доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка от регистъра по чл. 19.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на наименованието на Раздел III, текстовете, предложени от Комисията, за членове от 167 до 171,

Не виждам. Преминаваме към гласуване на докладваните предложения за наименование на Раздел IV, за текст на чл. 172, наименование на Раздел V и текст на чл. 173 по доклада на Комисията. Гласували

десета – Алтернативно разрешаване на спорове“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава десета. „Раздел I – Вътрешни процедури“. Комисията подкрепа текста на вносителя за наименованието на Раздел I. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 174.

Не виждам желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване на наименованието на Глава десета, наименованието на Раздел I, Раздел II, чл. 174, както и предложението за текстове на членове от 175 до чл. 182 по доклада на Комисията.

единадесета. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 183 и предлага следната редакция: „Чл. 183. (1) Българската народна банка е компетентен орган по смисъла на чл. 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви

наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/1011“, за изпълнението на задълженията по отношение на бенчмаркове за лихвени проценти от администраторите и от поднадзорните субекти по чл. 3, параграф 1, т. 17, букви

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава дванадесета. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 184 и предлага следната редакция: „Издаване и обжалване на административни актове Чл. 184. (1) Индивидуалните административни актове по този закон се издават от Управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банково“, с изключение на индивидуалните административни актове по чл. 29 и чл. 43, ал. 3, които се издават от подуправителя, ръководещ управление „Банково“. (2) Административните актове на БНБ се мотивират и подлежат на незабавно изпълнение. (3) Административните актове могат да се обжалват пред Върховния административен съд относно тяхната законосъобразност по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът не може да спре изпълнението на акта до окончателното произнасяне по жалбата. (4) В съдебните производства по ал. 3, когато е необходимо извършването на съдебно-счетоводна или съдебно-икономическа експертиза, съдът назначава вещи лица от списъка по чл. 151, ал. 3 от Закона за кредитните институции. (5) Индивидуалните административни актове по този закон се съобщават на адресатите им чрез връчване срещу подпис или чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива, или чрез връчване с препоръчано писмо с обратна разписка. Връчването с препоръчано писмо с обратна разписка се извършва на постоянния

съставен от длъжностни лица, определени със заповед на подуправителя, ръководещ управление „Банково“. (7) При прилагането на надзорни мерки чл. 26 и 34 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?

– Административнонаказателни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава тринадесета. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 185 и предлага следната редакция на ал. 1 и 3: „(1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на този закон, на подзаконовите актове по прилагането му, както и на делегираните регламенти и регламентите за изпълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 и Директива 2014/92/ЕС, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение от 5000 до 10 000 лв. Ако нарушителят е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.“ лв.“ „(3) На доставчик на платежни услуги, подлежащ на надзор по чл. 167, ал. 1, който извърши или допусне извършването на нарушение на този закон, на подзаконовите актове по прилагането му, както и на делегираните регламенти и регламентите за изпълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 и Директива

Благодаря Ви. Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване на наименованието на Глава

(обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 2, ал. 7 думите „платежните институции и на дружествата за електронни пари“ се заменят с „доставчиците на платежни услуги и на издателите на електронни пари“. 2. В чл. създава се нова т. 19: „19. издава, отказва издаване, отнема или спира действието на лиценза или регистрира, отказва да регистрира, заличава или спира действието на регистрацията на администраторите на бенчмаркове за лихвени проценти, както и одобрява или отказва одобрението на бенчмаркове за лихвени проценти, изготвени в трета държава, по Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви б) досегашната т. 19 става т. 20. 3. В чл. 20, ал. 4 думите „платежните институции и дружествата за електронни пари“ се заменят с „доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари“. 4. В чл. 39 ал. 3 се отменя.

алинея 3 се изменя така: „(3) Достъп до информация от системата имат: 1. прокуратурата и следствените органи; 2. Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи; 3. Държавна агенция „Национална сигурност“; 4. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 5. Комисията за финансов надзор; 6. Националната агенция за приходите; 7. Агенция „Митници“; 8. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет за целите на Глава девета, Раздел Раздел Iа от Закона за съдебната власт по отношение на имуществото на съдии, прокурори и следователи.“; в) създават се ал. 8, 9 и 10: „(8) В системата се съхранява и информация относно лицата, които са съдлъжници и поръчители по кредити. (9) Извън случаите по ал. 3 достъпът до информация в системата се осъществява по реда на чл. 62, ал. 5. (10) Информация в системата се съхранява за срок 5 години от датата на последния отчетен период.“ 3. В чл. 56а: а)

„2. Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи“; бб) точка 6 се изменя така:

при образувано изпълнително дело“; г) в ал. 11 думите „т. 1 – 8“ се заменят с „т. 1 – 9“; д) създава се ал. 13: „(13) Включването и изключването на лица по ал. 3 в информационната система се извършва с акт на подуправителя, ръководещ управление „Банково“.“

се съставят от длъжностни лица, оправомощени от подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 5 години от извършването на нарушението.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.

Не виждам желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване на предложените от Комисията текстове за параграфи от 17 до 26 включително по Доклада. Гласували

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 44 ал. 5 се изменя така: „(5) Комисията може да получава информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции, както и да иска разкриване на банкова тайна.“ 2.

– 168 се прилага и за имущество, което е отнето в полза на държавата по реда на отменените Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн., ДВ, Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване на предложените

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става § 28 и предлага следната редакция: „§ 28. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на: 1.Член 47, който влиза в сила, след като Европейската комисия публикува електронната брошура

т. 3, ал. 3, т. 1 и чл. 100, които влизат в сила 18 месеца след влизането в сила на регулаторните технически стандарти, които Европейската комисия приема съгласно чл. 98, параграф 4 от Директива 2015/2366/ЕС; до влизането в сила на чл. 100, ал. 1 – 6 доставчиците на платежни услуги спазват изискванията на Окончателни насоки относно сигурността на плащанията в интернет от

а с това и на второ четене Закон за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г.

освен допуснатите заместник-министри – господин Геновски, госпожа Рогова и господин Димитров, да бъде допуснат и заместник-министърът на регионалното развитие – Валентин Йовев.

„Допълнителни разпоредби“ – Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

2. „Електронна съобщителна мрежа“ е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения за комутация и/или маршрутизация маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани и мобилни наземни мрежи, електроразпределителни мрежи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация. За целите на този закон електронни съобщителните мрежи са както обществени, така и мрежи за собствени нужди (включително мрежи за нуждите на държавното управление, технологични електронни съобщителни мрежи, например тези на преносните газопроводи и линии за осигурителна техника и телекомуникации). 3. „Мрежов оператор“ е лице, което предоставя или което има право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, както и лице, разполагащо със или предоставящо техническа, предоставящо техническа, в това число физическа инфраструктура, предназначена да осигурява: а) услуга за производство, пренос или разпределение на: аа) природен газ; бб) електрическа енергия, включително външно обществено осветление;

транспортни услуги, включително железопътни линии, метрополитен, пътища, пристанища и летища. За целите на този закон „мрежов оператор“ е администрацията, управляваща пътя, както и възложителят на нов строеж или на основен ремонт на съществуващи пътища в урбанизираните територии или улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и вътрешно-кварталните пространства, включително – общини. 4. „Оператор на електронна съобщителна мрежа“ е: а) предприятие, предоставящо или което има право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и б) оператор на електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление. Операторите на електронни съобщителни мрежи са мрежови оператори по смисъла на т. 3. 5. „Орган от обществения сектор“ е орган на държавна власт, включително териториалните му поделения, орган на местното самоуправление, публично-правна организация, както и техни обединения. 6. „Повторно нарушение“ е нарушението, извършено в срок до една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. вид. 7. „Публично-правни организации“ са организации, които имат всички изброени по-долу характеристики: а) създадени са с конкретната цел да задоволяват нужди от обществен интерес, които нямат промишлен или търговски характер; б) имат правосубектност; в) финансирани са изцяло или в по-голямата си част от държавата, от регионални или местни органи или от други публично-правни организации; или са обект на управленски контрол от страна на тези органи или организации; или имат административен, управителен или надзорен орган, в който повече от половината от членовете са назначени от държавата, от регионални или местни органи или от други публично-правни организации. 8. „Разрешение“ е решение на компетентния орган в рамките на всяка процедура, при която от дадено предприятие се изисква да предприеме определени стъпки, за да може да извършва законно строителни или инженерни дейности. 9. „Точка за достъп“ е физическа точка, разположена във или извън сградата, до която имат достъп предприятията, които предоставят или които имат право да предоставят обществени съобщителни мрежи, и чрез която се осигурява връзка с физическата инфраструктура в сградата, подготвена за разполагането на електронни съобщителни мрежи. 10. „Физическа инфраструктура“ е всеки елемент от мрежа на мрежови оператор по т. 3, който е предназначен за разполагане на други елементи от мрежа, без самият той да се превръща в активен елемент от мрежата, като тръбопроводи, мачти, канали, инспекционни шахти, шахти, разпределителни кутии, сгради или подстъпи към сгради, антенни съоръжения, кули и стълбове. Кабелите, включително тъмните оптични влакна, както и елементите от мрежи, използвани за снабдяване с питейна вода, не съставляват физическа инфраструктура по смисъла на този закон. 11. „Физическа инфраструктура в сграда“ е физическа инфраструктура в сградата на потребител, включително в режим на съсобственост и етажна собственост, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи, която свързва точката за достъп в сградата с крайната точка на мрежата в помещение на потребителя. 12. „Физическа инфраструктура в сграда, предназначена за разполагането на високоскоростни мрежи“, е физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи или нейни елементи (инсталации и съоръжения) изградена едновременно със сградата и другите вътрешни инсталации. 14. „Нова сграда“ е сграда, за която производството по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж е започнало след влизането в сила на този закон.

предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков: „В Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения: „В § 3, ал. 1 думите „седем месеца от влизането

Благодаря Ви, господин Летифов. Изказвания? Господин Тишев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Промяната, която предлагаме, е следната. Вносителят предвижда в рамките на седем месеца от приемането на този закон операторите или мрежовите оператори – собственици на физическа инфраструктура, да обявят своите условия, които включват и цени. Отделно, в чл. 3,

Много често, да, съгласен съм, в Закона е предвиден шестмесечен срок, в който тази методика трябва да се изготви и подпише, съответно седеммесечният срок, в който операторите, тоест собствениците на физическа инфраструктура трябва да си обявят условията. Много често обаче държавната администрация не успява да се вмести в сроковете, които са заложени по закон. В интерес на истината и законът, който в момента разглеждаме, е конкретен пример, защото, както знаете, тук са изтървани всички срокове и в момента тече наказателна процедура срещу България за това, че Директивата на Европейския съюз не е въведена в нашето законодателство. Затова промяната, която предлагаме, е вместо седем месеца след приемането на закона да бъдат обявени условията, съответно и цените

цените за достъп до физическа инфраструктура“. Смятаме, че това е по-разумно. По този начин няма да се окажат операторите на електронни съобщителни мрежи в ситуация, в която която да заплащат цени за достъп до физическа инфраструктура, които по никакъв начин не са съобразени с методиката, която още не е записана и заложена в закона. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Тишев. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков: „В § 4 се правят следните изменения:

приема решение при спазване на следния низходящ ред на предимство: 1. високоскоростна обществена електронно съобщителна мрежа със строителни книжа; обществена електронно съобщителна мрежа за предоставяне на услуги със строителни книжа или мрежа на оператор на електронно съобщителна мрежа за нуждите на държавно участие;

В случай че има заявители от един и същи ред и не е възможно удовлетворяване на всички искания, заявителите по ал. 1 в срок до един месец се споразумяват за съвместно изграждане и/или ползване на физическата инфраструктура предмет на заявленията.“ в) Алинея 6 се изменя така: „(6) При непостигане на споразумение по ал. 5, мрежовият оператор предоставя ползването на инфраструктурата по реда на входиране на заявленията.“ г) Алинея 7 се изменя така: „(7) В срок до 18 месеца от предоставянето на информацията по ал. 1 и 2 или от влизането в сила на решение, прието по спор по ал. 3, мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа, предоставил информация по реда на ал. 1 и 2, извършват съвместна проверка на съответната мрежа, в която се установява дали мрежата: А) отговаря на изискванията, предвидени в приложимите нормативни актове; Б) е разположена в съответствие със сключения договор, при наличие на такъв; В) ако в рамките на проверката са били констатирани несъответствия с горните изисквания, мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа в договора освен условията по чл. 15, ал. 2 трябва да предвидят и условия, включително срок, при които операторът на електронна съобщителна мрежа следва да приведе електронната мрежа в съответствие с изискванията и да маркира електронната съобщителна мрежа, съобразно наредбата по чл. 63, ал. 5.“ 5.“ д) създава се нова ал. 8: „(8) Преди сключването на договора за разполагане, операторът на електронна съобщителна мрежа заплаща обезщетение на мрежовия оператор както следва: а) при наличие на строителни книжа за ЕСМ, но с прекратен или развален договор към влизане на този закон в сила се заплаща допълнително обезщетение, равняващо се пропорционално на шестмесечна сума.

сума.“ е) ал. 8 – 14 стават съответно ал. 9 – 15.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Станислав Иванов и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4: „§ 4.

за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура в съответствие с изискванията на този закон, операторите на електронни съобщителни мрежи предоставят на мрежовия оператор информация за електронните съобщителни мрежи, разположени до влизането в сила на закона върху,

2. местоположение и параметри на електронната съобщителна мрежа; 3. други относими данни, налични при оператора на електронна съобщителна мрежа. (3) В срок до 7 месеца от публичното оповестяване на условията на съответния мрежов оператор за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на неговата физическа инфраструктура в съответствие с изискванията на този закон, мрежовият оператор и/или операторът на електронна съобщителна мрежа могат да подадат искане за решаване на спор до Комисията, в случай че: общият капацитет за разполагане на електронни съобщителни мрежи в неговата физическа инфраструктура, определен съгласно условията на мрежовия оператор за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата му инфраструктура, е по-малък от капацитета, зает от електронни съобщителни мрежи,

свободният капацитет, оставащ след като от общия капацитет за разполагане на електронни съобщителни мрежи във физическата инфраструктура, определен съгласно условията на мрежовия оператор за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура, бъде изваден капацитетът, зает от електронни съобщителни мрежи по т. 1, букви „а“ и „б“, е по-малък от капацитета, зает от електронни съобщителни мрежи, за които е подадена информация по ал. 1

В срок до 18 месеца от предоставянето на информацията по ал. 1 и 2 или от влизането в сила на решение, прието по спор по ал. 3, мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа, предоставил информация по реда на ал. 1 и 2, извършват съвместна проверка на съответната мрежа, с която се установява дали мрежата: 1. отговаря на изискванията, предвидени в приложимите нормативни актове; 2. е разположена в съответствие със сключения договор. (6) Извършването на проверката по ал. 5 се удостоверява с двустранно подписан протокол. (7) В случаите по ал. 1, т. 1 мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа предприемат действия по сключване на договор за разполагане на електронна съобщителна мрежа, като: като: 1.ако при проверката по ал. 5 са констатирани несъответствия с изискванията по ал. 5, т. 1, мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа в договора за разполагане освен условията по чл. 15, ал. 2 трябва да предвидят предвидят и условия, включително срок, при които операторът на електронна съобщителна мрежа следва да приведе електронната съобщителна мрежа в съответствие с изискванията по ал. 5, т. 1 и да маркира електронната съобщителна мрежа, съгласно наредбата по чл. 63, ал. 5 – в случаите по ал. 1, 2. преди сключването на договора за разполагане операторът на електронна съобщителна мрежа заплаща обезщетение на мрежовия оператор за периода, през който е ползвал физическата инфраструктура без валиден договор, но за не повече от шест месеца; обезщетението е в размер на приложимата наемна цена за съответния период; период; 3. (8) Алинея 7 не се прилага, ако операторът на електронна съобщителна мрежа е уведомил мрежовия оператор, че ще премахне доброволно и за своя сметка електронната съобщителна мрежа. В този случай мрежовият оператор определя подходящ срок за премахването, който не може да бъде по-кратък от два месеца.

като срокът, определен от мрежовия оператор, не може да бъде по-кратък от шест месеца, или 2. премахне доброволно и за своя сметка електронната съобщителна мрежа, като срокът, определен от мрежовия оператор, не може да бъде по-кратък от два месеца. (10) Мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа могат да сезират Комисията, ако не е сключен договор по ал. 7 за разполагане на електронна съобщителна мрежа в срок два месеца от подписването на протокола по ал. 6. ал. 6. (11) По реда на чл. 66, 67 и 68 се премахват електронни съобщителни мрежи, разположени до влизането в сила на закона, които: 1. отговарят които: 1. отговарят на някое от условията по ал. 1, в случай че операторите на електронни съобщителни мрежи не са предоставили на мрежовите оператори информацията по ал. 2 в срок; 2.са определени като подлежащи на премахване, съгласно влязло в сила решение на Комисията по ал. 3;

т. 1; 4. не са премахнати доброволно от оператора на електронна съобщителна мрежа в срока, определен от мрежовия оператор по ал. 8 или ал. 9, т. 2. (12) По реда на чл. 66, 67 и 68 се премахват и електронни съобщителни мрежи, разположени до влизането в сила на закона от оператори на електронни съобщителни мрежи по, върху или във физическа инфраструктура на други мрежови оператори, в случай че договорите за тяхното разполагане са прекратени или развалени след влизането в сила на този закон, дори и да не е налице нито едно от условията по ал. 1, т. 1 и 2. (13) Алинея 12 не се прилага при висящ спор по ал. 3, повдигнат пред Комисията, до влизането в сила на решението. (14)

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложенията, които сме направили за промяна в в § 4, са следните: от буква „а“ до буква „в“ ние смятаме, че предоставянето на предимство на електронни съобщителни мрежи със строителни книжа е задължително, особено при ограничения капацитет на физическата инфраструктура. Тези оператори, които са спазили изискванията на настоящото законодателство, тоест на настоящи законови разпоредби, следва да бъдат защитени. С въвеждането на новите 5-а и 6-а алинеи се опростява процедурата при спор при разпореждане с мрежите. С новата предложена ал. 8 целим приемственост между двата закона, тоест настоящия Закон за електронните съобщения и този, който в момента гласуваме – за електронните съобщителни мрежи, като се даде предимството на мрежите, които са със строителни книжа. Защото така или иначе инвеститорите са направили инвестиции в проектите, получили са разрешение за строеж, привели са мрежите си в съответствие с действащото законодателство и считаме, че следва при промяна на режима да бъдат отчетени спазените досега действащи директиви и членове на досегашния Закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тишев. Реплики към изказването? Няма. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков, което не се подкрепя от Комисията. Гласували